za članove Vlade.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 136 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoji uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila pretres o Predlogu za izbor članova Vlade, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 270. stav 2. Poslovnika Narodna skupština o Predlogu za izbor članova Vlade odlučuje u celini, tajnim glasanjem, osim ako se ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno glasa se da se Narodna skupština o predlogu za izbor članova Vlade izjasni javno.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Za

celini.Takođe vas podsećam da je članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja prozivkom i da shodno toj odredbi generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslove po azbučnom redu prezimena. Narodni poslanici koji pristupaju glasanju izgovaraju reč "za", "protiv" ili "uzdržan".Predsednik ponavlja ime i prezime narodnog poslanika ko je glasao, njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da je odsutan ili da ne želi da glasa.Generalni sekretar Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika, ili njegovu odsutnost, uz njegovo ime i prezime na spisku.Odluka spisku.Odluka se smatra donetom kada predsednik Narodne skupštine konstatuje da je za nju glasala većina propisana Ustavom, a to je većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog za izbor članova poslanika.Stavljam na glasanje Predlog za izbor članova Vlade u celini.Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.Molim generalnog sekretara Narodne skupštine da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.(Generalni

pošto smo obavili glasanje prozivkom narodnih poslanika, zaključujem glasanje. Dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja.Od ukupno 191 narodnog poslanika koji su pristupili glasanju za Predlog za izbor članova Vlade glasalo je 134 narodnih poslanika, protiv protiv Predloga Vlade glasalo je 65 narodnih poslanika i uzdržanih narodnih poslanika nije

sastavu.Dozvolite mi da u vaše i svoje ime čestitam članovima Vlade na izboru.A